предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за 12 – 14 юни 2019 г.: „1. Доклади на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност за 2017 – 2018 г. Вносител е Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 31 май 2018 г. и на 30 май 2019 г. 2019 г. 2. Годишни доклади за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните на Закона за електронните съобщения през 2017 и 2018 г.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

2019 г. 5. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представяне и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по културата и медиите на 10 юни 2019 г. 6. Изслушване на министъра на образованието и науката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно Националните програми

Черноморското крайбрежие. Вносител е Министерският съвет на 26 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 28 март 2019 г. – точка втора за четвъртък, 13 юни 2019 г. 8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители са Мария Белова и група народни представители на 31 май 2019 г., приет на първо гласуване на 5 юни 2019 г. – точка трета за четвъртък, 13 юни 2019 г. 9. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносител е Министерският съвет на 28 май 2019 г., приет на първо гласуване на 6 юни 2019 г. точка първа за петък, 14 юни 2019 г. 10. Парламентарен контрол.“ Колеги, моля режим на гласуване по така прочетения Проект за дневен ред.

Законопроект за публичните предприятия с вносител Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност с вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси. Законопроект за марките и географските означения. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водещата Комисия по икономика, политика и туризъм и Комисията по икономика, политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по правни въпроси, Комисията по земеделието и храните и Комисията по бюджет и финанси. Доклад относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представяне и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по културата и медиите. Съобщения: На 6 юни 2019 г., с вх. № 902-00-13, в Народното събрание на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е постъпил консолидиран Годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2018 г. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Подкомисията по отчетност в публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 6 юни 2019 г., с вх. № 902-00-14, в Народното събрание е постъпил Отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2018 г. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на цените за производител в промишлеността през април 2019 г.; стопанска конюнктура май 2019 г.; брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2019 г. – предварителни данни; производителност на труда заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2019 г.; индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през април 2019 г.; индекси на промишленото производство през април 2019 г.; индекси на строителната продукция през април 2019 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, преди да Ви запозная с Доклада на Комисията, моля да подложите на гласуване за допуск в залата на господин Пламен Колев – председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,

145 народни представители: за 144, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в залата.

Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност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

На заседанието присъстваха: господин Пламен Колев – председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, господин Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет; господин Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България; господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, господин Николай Ненков – заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, и господин Цветан Китов – председател на Държавна агенция „Технически операции“, както и господин Желязков – заместник-председател, и членовете на Бюрото господин Ганев, господин Янакиев и господин Атанасов. От името на вносителя докладите на Националното бюро за извършената дейност през 2017 г. и 2018 г. се представиха от господин Пламен Колев. В изпълнение на чл. 34б, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) докладите са внесени за изслушване и приемане от Народното събрание. В тях се съдържат обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства При осъществяването на дейността си през 2017 г. Националното бюро е провело 46 заседания и е взело 780 решения. Извършило е 323 проверки на органите по чл. 13, чл. 13, 34н, 15 и 20 от ЗСРС за спазване процедурите по разрешаване, прилагане и използване на

За 640 лица прилагането на СРС е започнало по реда и условията на чл. 17 от ЗСРС и за 28 лица по чл. 18 от ЗСРС. През 2016 г. лицата са били съответно 685 и 49. През 2017 г. исканията за използване на СРС са 5939, по които са постановени 1315 отказа и 4624 разрешения. Най-често СРС са използвани за разкриване на престъпления

и Служба „Военна полиция“ към Министерството на отбраната. Националното бюро е констатирало, че през 2017 г. съдебният контрол върху използването и прилагането на СРС е значително завишен, за което свидетелства по-големият брой и добре мотивирани откази.

заведени от граждани за претърпени от тях неимуществени вреди. Изложени са и съответните предложения за усъвършенстване на правната уредба на процедурите, свързани с използването на СРС. II. В Доклада Доклада за извършената дейност през 2018 г. се отбелязва, че Националното бюро е провело 32 заседания, взело е 468 решения и е извършило 133 проверки

по чл. 18 от ЗСРС. През 2018 г. исканията за използване на СРС са 6099, по които са постановени 771 отказа и 5328 разрешения. Запазва се тенденцията

Служба „Военна полиция“ към Министерството на отбраната. Информацията, непослужила за изготвяне на веществени доказателствени средства, се унищожава в законоустановения срок, а изготвените веществени доказателствени средства са

В рамките на дискусията членовете на Комисията изразиха пълната си подкрепа за докладите, които съдържат достатъчно данни и постигат основната си цел за обективна информираност на Народното събрание и обществото, за резултатите от упражнения контрол върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства.

да приеме с решения Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г., № 809-00-1, внесен на 31 май 2018 г., и Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност

РЕШЕНИЕ по Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България Приема Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Лазаров. Отривам разискванията. Има ли изказвания? Уважаеми народни представители, запознахме се с Доклада за работата на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2017 г. и 2018 г. Не виждам желаещи за изказване. Закривам разискванията. Някой от гостите има ли желание? Думата Думата има господин Пламен Колев – председател на Бюрото. Заповядайте, господин Колев, слушаме Ви внимателно.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 Международните и европейските стандарти, както и решенията на Европейския съд по правата на човека изискват и насърчават прозрачност по отношение на процедурите при прилагане на специални разузнавателни средства с цел регулиране на предпазни механизми срещу произволни действия на държавните структури. За обезпечаване на дейността си по осъществяване наблюдение на процедурите по искане, разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразно използване на СРС Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства изготвя годишен доклад, който е обществено достояние, и съдържа подробни прегледи на системите за контрол. Публикуването на годишните доклади повишава прозрачността чрез редовно информиране на парламента и обществото относно работата на Националното бюро за осъществяване на контрол и предоставя статистически данни относно броя на лицата, които са били под наблюдение през отчетния период. Няма да се спирам подробно на всички данни, които са изложени в докладите за 2017 и 2018 г., а ще Ви представя само тези, които считам, че ще дадат възможност да придобиете представа за това как се развиват процедурите със специални разузнавателни средства и дейността на органите, имащи отношение по прилагане на Закона за специалните разузнавателни средства. Както спомена и господин Лазаров, през 2018 г. специални разузнавателни средства са използвани по отношение на 3046 лица при 2748 през 2017 г. През 2018 г. заявителите са поискали прилагане на общо 16 002 броя оперативни способи и са приложени 8607. Забелязва се тенденция от периода 2011 – 2015 г. към намаляване броя на лицата, контролирани със специални разузнавателни средства. Само за информация за 2018 г. те са около 43 на 100 Това според нас е следствие на повишените изисквания и контрол на ръководителите на органите, които имат право да искат използване на специални разузнавателни средства съгласно чл. 13 от Закона за специалните разузнавателни средства, за целесъобразното им използване, както и изискванията на съдиите заявителят да предоставя всички материали, на които се основава искането. Наложени са и завишени критерии и стандарти от страна на съдиите, което също води до намаляване броя на лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства. Немаловажна роля е извършването на наблюдение и контрол на процедурите, осъществявани от Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства и ресорната парламентарна комисия. През 2018 г. относителният дял на заявителите към общия брой инициирани процедури е следният: МВР – 60,78%, Прокуратурата – 34,27%, ДАНС – 4,82%, Служба „Военна полиция“ към Министерството на отбраната – 0,13%, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – 0,53%. И през 2018 г. Служба „Военна информация“ към Министерството на отбраната и Държавна агенция „Разузнаване“ не са искали и съответно няма данни да са прилагали специални разузнавателни средства.

Като обективни причини, които е откроило Бюрото, са промените в сроковете по чл. 21, ал. 1, т. 2, в които за предотвратяване на тежки умишлени престъпления по Глава първа от особената част и защита на националната сигурност, използването на СРС е допустимо до 2 години, може да бъде продължено до 3 години общо, както и прехвърляне на правомощия във връзка с влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. През 2018 г. в 3325-те процедури по отношение на лица и обекти са били изготвени 6099 искания. За сравнение през 2017 г. те са 5939. Следва Следва да направя уточнение, тъй като имаше различни информации в медиите, че исканията за използване на специални разузнавателни средства надвишават значително броя на лицата, спрямо които е прилагано специално разузнавателно средство. Това е така, защото за едно лице са изготвени повече от едно искания за прилагане на специални разузнавателни средства – или във връзка с прилагането на допълнителен способ, или установен нов комуникатор, или искане за продължаване на срока за прилагане на специални разузнавателни средства. Бюрото подкрепя и приема за правилна тази практика, която се прилага през последните години, тъй като считаме, че всички действия спрямо лицата, които се извършват със специални разузнавателни средства, следва да бъдат поискани и разрешени от съда съгласно разпоредбите на Закона с цел упражняване на контрол и недопускане на произволни действия от страна на заявителите. Както спомена господин Лазаров, най-голям брой специални разузнавателни средства са използвани за разкриване на престъпления по чл. 321, чл. 354, чл. 209 и чл. 242. Данните недвусмислено сочат, че през 2018 г. използването на СРС по чл. 321 от Наказателния кодекс се е увеличило с около 25% в сравнение с предходните години. През 2018 г. съдиите от общо 6099 искания са дали разрешения по 5328, като 3909 са по първоначални искания и 1419 за продължаване на срока. Данните показват, че 68,1% от разрешенията са дадени от Специализирания наказателен съд, Окръжен съд – Пловдив, и Окръжен съд – Стара Загора. И през 2018 г. Специализираният наказателен съд се е произнесъл по най-много искания – 52,91% от всички постъпили в съдилищата. В докладите е констатирано, че предвид на това, че Специализираният наказателен съд се произнася по най-много искания, а материално-техническото и кадрово обезпечение на дейността му не отговаря на натовареността, следва да бъдат предприети съответните действия. В тази връзка съобразно правомощията си Бюрото е уведомило Висшия съдебен съвет и председателя на Върховния касационен съд за констатираните проблеми и към 2018 г. са предприети съответните мерки. В докладите за 2017 и 2018 г. Бюрото е извършило задълбочен анализ на постановените откази и мотивите, с които съдиите отказват прилагане на специални разузнавателни средства, и са установени няколко групи системни пропуски и недостатъци в исканията на заявителите. Няма да се спирам подробно на тях, само ще кажа, че към настоящия момент Бюрото констатира, че тази информация е анализирана от структурите, които искат използване на специални разузнавателни средства,

Бюрото, от своя страна, има намерение да продължи работата в тази насока и при осъществяване на наблюдение на процедурите своевременно да информира ръководителите на съответните структури при констатиране на пропуски и дефицити в дейността по прилагане на Закона за специалните разузнавателни средства.

8000 броя. Разпределението е по видове, както следва: - чл. 5 – наблюдение: разрешени са 4622 броя, а са приложени 1669 броя; - чл. 6 – подслушване: разрешени са 5154 броя, като са приложени 5124; - чл. 7 – проследяване: разрешени са 4609 броя, като са приложени 1638; - чл. 8 – проникване: разрешени са 712 броя, като са приложени 60 броя; чл. 9 – белязване: разрешени са 231 броя, като са приложени 29 броя; - чл. 10 – проверка на кореспонденцията: разрешени – 615 броя, приложени са 47; - чл. чл. 10а – контролирана доставка: разрешени са 7 броя, приложени са 2; - чл. 10б – доверителна сделка: разрешени са 25 броя, приложени са 16; и - чл. 10в – служител под прикритие: разрешени са 27 броя, като са приложени 22 броя. През 2018 г. са приложени 53,72% от разрешените оперативни способи. За сравнение: през 2017 г. те са 58,78%; през 2016 – 55,67%. Анализът на приложените оперативни способи показва, че продължава практиката най-често използваният способ да е подслушването съгласно чл. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства, но същевременно през последната година се наблюдава увеличаване при прилагането на оперативните способи доверителна сделка и служител под прикритие. Това са два от най-сложните за подготовка и трудни за изпълнение оперативни способи, но пък за сметка на това ефективността при тях е най-голяма и резултатите са неоспорими. Показател, който показва, че службите се стремят да развиват своя капацитет, умения и уменията на служителите си и чрез по-активни действия да работят за разкриване и предотвратяване на престъпни деяния.

По отношение на резултатите – в резултат на прилагане на СРС през 2018 г. са изготвени 1714 броя веществени доказателствени средства, което е с 2,63% повече от 2017 г. Съотношението между броя изготвени ВДС и броя на лицата с временно ограничение на правата със специални разузнавателни средства е 56,27%. За сравнение: през 2017 г. това съотношение е 55,52%. Анализът показва, че ефективността по този относителен критерий е над 50%. В заключение, искам да Ви представя дейността на Бюрото, свързана с работа по сигнали на граждани. През 2018 г. в Бюрото са образувани 115 преписки за проверки на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства. От тях 106 са по сигнали на граждани. В пет случая Бюрото се е самосезирало, а от други институции – ресорна парламентарна комисия, прокуратура и

Към 31 декември 2018 г. са решени 104 преписки и съответните граждани са уведомени за резултата. През 2018 г. Бюрото не е констатирало случаи на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства. Това в известна степен се дължи на факта, че през периода 2014 – 2017 г. гражданите са уведомявани за неправомерни действия спрямо тях, които са извършени преди създаването на Бюрото. С повишаване на контрола върху процедурите намалява и рискът от възможни нарушения на Закона. През 2018 г. две дела са завършили по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, които са заведени от граждани, по преписки на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. По първото Върховният касационен съд е присъдил на гражданина да заплати сумата от 4 хил. лв., а по второто дело Софийски градски съд осъжда орган по чл. 13 да заплати сумата от 5 хил. лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства. Основни стратегически цели на Националното бюро за периода 2019 – 2024 г. Те ще бъдат насочени главно към: - активно наблюдение на процедурите по искане, разрешаване и прилагане на специални разузнавателни средства и организацията по съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, чрез промяна на формата и честотата на извършваните проверки на структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства; активна работа по сигнали, получавани от граждани и неправителствени организации, с оглед на това, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация с цел установяване на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства; подобряване на комуникацията и съвместната работа с неправителствени организации с цел формулиране и анализиране на констатирани пропуски, нарушения и несъответствия при използване на специалните разузнавателни средства, и търсене на решения, които да водят до повишаване защитата на конституционните права на гражданите; изучаване и анализиране на международен опит, законодателни решения и добри практики в други държави, свързани със защита правата и свободите на гражданите, с цел усъвършенстване на националното законодателство и процедури, свързани с прилагане на СРС;

Уважаеми народни представители, пристъпваме към гласуване на решенията, с които да изразим оценката си за изнесените доклади.

текста, с който ни запозна господин Лазаров: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г.“

Преминаваме към гласуване на Проект на решение по Доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г. Проектът гласи: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г.“ Моля, режим на гласуване.

се 6. Докладът на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2018 г. е приет. Поздравления, господин Колев! Поздравления и за членовете на Бюрото! Благодаря Ви.

председателят на Комисията господин Димитър Лазаров.

касаещи проблематиката, резултатите от извършените проверки на органите, имащи отношение към прилагането и спазването на законовите разпоредби, както и от предоставената информация от Висшия съдебен съвет, Върховната касационна прокуратура, Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, Държавната агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Разузнаване“, Държавната агенция „Технически операции“, Министерството на отбраната, Комисията за защита на личните данни, както и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. 1. Анализ на данните относно използването и прилагането на специалните разузнавателни средства. През 2017 г. по данни на Висшия съдебен съвет в съдилищата са постъпили 6012 искания за използване на специални разузнавателни средства, по които са дадени общо 4619 разрешения първоначалните разрешения са 3597 и 1022 са за продължаване на срока. Отказите са 1362. За сравнение, през 2016 г. разрешенията са 4885, като от тях 3772 са по първоначални искания и 1113 са за продължаване на срока. Постановените откази са 1061. В 389 случая специални разузнавателни средства са използвани по отношение на обекти за установяване самоличността на лица, за които е имало данни за участието им в престъпна дейност

по отношение на лица и обекти. Дадени са общо 1769 разрешения – първоначалните разрешения са 1414 и 355 са за продължаване на срока. Постановени са 441 отказа.

средства по отношение на 288 лица. По чл. 18 от ЗСРС в случаите на непосредствена опасност са използвани специални разузнавателни средства по отношение на 10 лица. резултат на използваните специални разузнавателни средства през 2017 г. са изготвени 754 веществени доказателствени средства, като от тях 750 са приложени в наказателните производства.

През 2017 г. са използвани специални разузнавателни средства по отношение на 2748 лица. Сравнението показва, че през 2016 г. броят на лицата е 2749.

По чл. 18 от Закона в случаите на непосредствена опасност са използвани специални разузнавателни средства по отношение на 28 лица, като през 2016 г. са 49.

От общия брой разрешения за използване на специални разузнавателни средства 2040 броя са за престъпления по чл. 321 – организирана престъпна група, 684 са за престъпления по чл. 354 – разпространение и притежаване на наркотици,

случаите на непосредствена опасност са използвани специални разузнавателни средства по отношение на 21 лица. През 2017 г. в резултат на използваните специални разузнавателни средства са изготвени 1599 веществени доказателствени средства, като през 2016 г. техният брой е 1401. По данни на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. от Агенцията са направени 388 искания за използване на специални разузнавателни средства, по които са дадени общо 278 разрешения – първоначалните 196 и 82 са за продължаване на срока. Отказите са 110. За сравнение, през 2016 г. исканията са 566, разрешенията са общо 391 и 173 са отказите. Няма използвани специални разузнавателни средства по отношение на обекти за установяване самоличността на лица

В резултат на използваните специални разузнавателни средства са изготвени 71 веществени доказателствени средства, като от тях 26 са приложени в наказателните производства. Следва да се направи уточнението, че разликата в посочените данни от органите

2. Анализ на данните и констатациите от проверките по отношение на спазване на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните съобщения.

производства прокурори за предоставяне на трафични данни от предприятията са 25 252 броя. Дадени са 23 895 броя разрешения и са постановени 1449 броя отказа.

са отказите. През 2017 г. във всички нива на съдилищата – районни и окръжни, включително Специализираният наказателен съд, постъпилите искания за достъп до данните

159а, ал. 1 от НПК са общо 36 516 броя, от които 31 211 броя са явни и 5302 броя са класифицирани. Следва да се направи уточнението, че броят на исканията не отговаря на сбора от броя на разрешенията и отказите, тъй като в редица случаи по едно искане съдът се произнася с повече от едно разпореждане, а в други случаи разпорежда частично разрешение или отказ. Справка Приложение 2. прокуратура през 2017 г. от прокуратури на всички нива в страната – районни и окръжни, включително Специализираната прокуратура, са изготвени общо 25 444 броя искания от наблюдаващи досъдебните производства прокурори за достъп

предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. За отчетния период в предприятията са постъпили 65 420 броя искания и разпореждания за достъп до трафични данни, като в 65 073 случая е предоставена, а в 347 случая е отказано предоставянето на такава. По данни на Министерството на вътрешните работи през 2017 г. са изготвени общо 18 650 броя предложения от разследващите органи до наблюдаващи досъдебните производства

За сравнение, през 2016 г. исканията са били 8452 броя, от които 7953 броя са разрешенията и 863 броя са отказите. През 2017 г. общо предложенията от разследващите органи до наблюдаващи досъдебните производства

са 27 193 броя, от които 24 559 броя са явни и 2720 броя са класифицирани. В Главна дирекция „Национална полиция“ за 2017 г. са изготвени общо 352 предложения от разследващите органи до наблюдаващи

ал. 7 от ЗЕС във връзка с чл. 159а, ал. 1 от НПК са изготвени 96 броя предложения от разследващите органи до наблюдаващи досъдебните производства прокурори за отправяне на искания, от които по внесени искания от наблюдаващи досъдебните производства прокурори

от разследващите органи до наблюдаващи досъдебните производства прокурори за отправяне на искания, по които са дадени 50 броя разрешения и 1 брой отказ. В Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във връзка със случаите

Дирекция „Вътрешна сигурност“ за 2017 г. са изготвени 90 броя искания за достъп до данни по реда на чл. 251г, ал. 1 от ЗЕС, по които са дадени 229 броя разрешения и

от ЗЕС, по които са дадени 3321 броя разрешения и 215 броя са откази. За сравнение, през 2016 г. исканията са 2616, по които са дадени 3907 броя разрешения и 348 броя са откази.

За сравнение, през 2016 г. исканията са били 111 броя, по които са дадени 239 броя разрешения и 28 са отказите. По данни на Министерството на финансите за Агенция „Митници“ през 2017 г. са изготвени 47 броя предложения от разследващите органи

По данни от мобилните оператори – „Теленор“ ЕАД, „А1“ ЕАД и „БТК“ ЕАД през 2017 г. са постъпили общо 66 582 броя съдебни разпореждания и искания за достъп

261 случая мобилните оператори са отказали да предоставят трафични данни с оглед неспазени процедури и изисквания на Закона за електронните съобщения и

От посочените данни може да се направи изводът, че през отчетната година в сравнение с 2016 г. се наблюдава спад в броя на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп

251б, ал. 1 от ЗЕС експертният състав, подпомагащ работата на Комисията, е извършил проверки по спазване на процедурите по разрешаването и осъществяването на достъп до данните по чл. по чл. 251б, ал. 1 от ЗЕС и чл.159а, ал. 1 от НПК. Проверките са извършени в общо 302 структури за обществен ред и сигурност и органи на съдебната власт, попадащи на територията на град София и 17 области в страната: Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Шумен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Търговище, Перник, Благоевград, Ямбол, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Плевен. Предметът на проверките касае различни периоди от време на 2017 г. и посоченият брой данни по направените констатации е към момента на извършването

42 броя; 2. Липса на информация за престъплението, за разследването на което се налага използването на данни за трафика съгласно чл. 159а, ал. 3, т. 1 от НПК – 42 броя; 3. Липса на описание на обстоятелствата, на които се основава искането, съгласно Липса на данни за лицата, за които се изискват данни за трафика – всички входящи и изходящи повиквания и текстови съобщения на клетки на посочена територия/адрес съгласно чл. 159а, ал. 3, т. 3 от НПК – 59 броя;

Констатиран е случай, в който съдия от Районен съд – Благоевград, поставя резолюции върху исканията, подадени от органите по чл. 251в, ал. 1 от ЗЕС, които имат характер на разпореждане. В същите се дава 3-дневен срок за отстраняване на нередностите и исканията се оставят без движение.

Констатирано е, че наблюдаващите досъдебни производства прокурори не изготвят предложения за унищожаване на справките, съдържащи данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, съгласно чл. ал. 6 от НПК. Констатирано е, че липсват данни при разследващите органи относно изготвените от тях предложения до наблюдаващите досъдебни производства прокурори за отправяне на искания за достъп до данните по чл. 159а, ал. 1 от НПК, респективно данни за дадените разрешения и постановените откази на съда, както и за постъпилите справки от предприятията. (Справка Приложение 3.)

броя (Софийска градска прокуратура, Следствен отдел – 4 броя, Специализирана прокуратура, Следствен отдел – 2 броя, окръжни прокуратури, Следствен отдел – 6 броя, Военно-окръжна прокуратура – София, 1 брой, Държавна агенция „Национална сигурност“ – 1 брой, ГДБОП – 3 броя, Териториална

по целесъобразност за подобряване на работата в следните насоки: 1. В прокуратурите и съдилищата да се въведе единна практика относно броя на изготвяните искания и на постановяваните съдебни разпореждания, касаещи едно и повече предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, както и за реда на на изпращане на дадените разрешения до предприятията. 2. Необходимо е да се упражнява по-ефективен контрол над органите, наблюдаващи и водещи досъдебните производства, по които е получен достъп до данни по чл. 159а, ал. 1 от НПК относно спазване на задължението за унищожаване на справките, съдържащи данни, които не са свързани с обстоятелствата по делото и не допринасят за тяхното изясняване, съгласно чл. 159а, ал. 6 от НПК. 3. В Министерството на вътрешните работи да се въведе единна практика относно регистрирането и отчетността на изготвените и изпратени до прокуратурата предложения за искания по чл. 159а, ал. 3 от НПК на дадените разрешения и постановените откази на съда, както и на постъпилите справки от предприятията. Следва да се отбележи, че в Доклада за дейността на Комисията през 2016 г. са направени същите препоръки за подобряване на работата в посочените органи и структури, които не са били взети предвид от

и организации по отношение на действия и актове на служителите на службите за сигурност и във връзка с използването на специалните разузнавателни средства и трафични данни. За периода на 2017 г. Комисията са постъпили 7 броя жалби и сигнали от физически лица срещу неправомерно използване на специалните разузнавателни средства и трафичните данни. От осъществения парламентарен контрол не е констатиран незаконосъобразен достъп до данните по ЗЕС, както и неправомерно прилагани специални разузнавателни средства. 5. Законодателни промени и предложения за подобряване на дейността по ЗСРС и ЗЕС. През периода на 2018 г. не са постъпвали предложения за подобряване на дейността по Закона за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

Висшия съдебен съвет, Върховната касационна прокуратура, Държавната агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Разузнаване“, Държавната агенция „Технически операции“, Министерството на отбраната, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Обобщена и анализирана информация относно използването и прилагането на специалните разузнавателни средства. По данни на Висшия съдебен съвет в съдилищата от органите по чл. 13, ал. 1 от ЗСРС и от наблюдаващите прокурори са постъпили общо 6096 искания за използване на специални разузнавателни средства, по които са дадени 5333 разрешения и 752 отказа. Разрешенията по първоначалните искания са 3575, а тези за продължаване на срока са 1758.

отказа. Разрешенията по първоначалните искания са 1659, а тези за продължаване на срока са 1640. Исканията от органите по чл. 13, ал. 1 от ЗСРС за използване на специални разузнавателни средства

на органите по чл. 13, ал. 1 от ЗСРС използване на специални разузнавателни средства. Получените веществени доказателствени средства са 1395. Докладите за унищожаване на събраната информация чрез

се налага изводът, че увеличението на броя на разрешенията и намалението на броя на отказите се дължи на прецизната работа на органите по чл. 13, ал. 1 от ЗСРС и на наблюдаващите прокурори при изготвянето и мотивирането на исканията за използването и прилагането на специалните разузнавателни средства. По данни на Върховната касационна прокуратура от наблюдаващите прокурори са изготвени 2325 искания за използване на специални разузнавателни средства по отношение на лица и обекти, по които са дадени 2054 разрешения и 271 отказа. Първоначалните искания са 1765, а тези за продължаване на срока са 560. В сравнение с 2017 г. исканията са 2211, по които са дадени 1769 разрешения и 441 отказа. Първоначалните искания са 1414,

спрямо 1293 лица и 57 обекта. Спрямо 45 свидетели по наказателни производства, дали съгласието си за установяване на престъпна дейност на други лица, по чл. 173, ал. 5 от НПК и за опазване на живота или имуществото на 44 лица, дали писмено съгласие за това, по чл. 173, 173, ал. 6 по НПК са използвани специални разузнавателни средства. В 245 неотложни случая по чл. 17 от ЗСРС са използвани специални разузнавателни средства.

Докладите от прокуратурата по чл. 175, ал. 7 от НПК са 642. Разпорежданията на съда за унищожаване на събраната информация от използването на специални разузнавателни средства са 625. Молбите за правна помощ от чужда държава по чл. 34н, ал. 1 от ЗСРС са три, по които са изготвени пет искания и съответно толкова са разрешени. Сравняването на данните с предходната година показва, че исканията за използване на специални разузнавателни средства са със 114 повече, разрешенията са с 285 повече, а отказите са със 170 по-малко. направения анализ на данните се налага изводът, че увеличението на броя на исканията се дължи на работата на Специализираната прокуратура, тъй като тя обуславя повече от половината от общия им брой. По данни на Държавна агенция „Национална сигурност“ като орган

на използваните специални разузнавателни средства са поискани 43 веществени доказателствени средства, като 22 от тях са приобщени към наказателни производства. При преустановяване прилагането на специалните

са поискани 739 веществени доказателствени средства и са получени 729. Приобщени към наказателното производство са 460. При преустановяване прилагането на са изготвени 2211 протокола за унищожаване на справки и са изпратени до съда 1978 доклада. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на броя на исканията, което се дължи на работата на ГДБОП, тъй като тя обуславя приблизително половината от общия им брой. По данни на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са изготвени 43 искания за използване на специални разузнавателни средства, по които са дадени 34 разрешения и 9 отказа. Първоначалните искания са 28 и за продължаване на срока са 15. По отношение на 24 лица, за които са получени данни

за взаимодействие с органите по чл. 13, ал. 1 – 4 от ЗСРС, в резултат на което успешно са предотвратени и разкрити тежки умишлени престъпления и посегателства срещу националната сигурност. 2. Обобщена информация и констатации от проверки по отношение спазване на процедурите по разрешаване и осъществяване

23 895 разрешения и 1449 отказа. Следва да се направи уточнението, че броят на исканията не отговаря на сбора от броя на разрешенията и отказите, тъй като в редица случаи по едно искане съдът се произнася с повече от едно разпореждане, а в други – разпорежда частично разрешение или отказ. По данни на Върховната касационна прокуратура от прокуратурите на всички нива в страната – районни, окръжни, военни и Специализираната

дадени 24 018 разрешения и 1394 отказа. През 2018 г. са направени 405 предложения за унищожаване на справки по чл. 159а, ал. 6 от НПК, от които 361 са разрешени и са изготвени 386 протокола за унищожаване.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във връзка със случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия исканията за достъп до данните по чл. 251б от ЗЕС са 5, като по 3 от тях е отпаднала необходимостта и са дадени 2 разрешения.

50 разрешения и 1 отказ. По данни от мобилните оператори – „Теленор“ ЕАД, „А1“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в предприятията са постъпили общо 54 085

66 582 броя. В 261 случая мобилните оператори са отказали да предоставят трафични данни с оглед неспазени процедури и изисквания на Закона за електронните съобщения и Констатации от проверки по отношение спазване на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните съобщения.

Проверките са извършени в общо 229 структури за обществен ред и сигурност и органи на съдебната власт на територията на следните области в страната: София, Силистра, Хасково, Стара Загора, Видин, Враца, Монтана, Пловдив, Хасково,

данни за лицата, за които се изискват данни за трафика, и по отношение на чл. 159а, ал. 3, т. 4 от НПК – период от време, който да обхваща справката. В съдилищата продължава практиката относно броя на образуването на дела, респективно на постановените разпореждания по постъпилите искания за достъп до данните. В едни случаи по едно искане се образува едно дело и се постановява едно разпореждане до трите предприятия. В други случаи по едно искане се образуват три дела и съответно постановяват три разпореждания до всяко едно предприятие. В трети случаи при постъпили три идентични искания същите се разпределят

разследващите органи не е въведен способ, посредством който да се правят справки за това кога е получено разрешението за достъп до данни, съответно кога то е изпратено до предприятието, кога са получени данните и броя на постъпилите справки. Проверки са извършени и в предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги – „Теленор“ ЕАД, „А1“ ЕАД, „БТК“ ЕАД и локалните интернет доставчици. При проверките е констатирано, че в предприятията продължават да постъпват съдебни разпореждания и искания за достъп до данни при неспазване изискванията на Закона В тези случаи предприятията мотивирано са отказвали да предоставят исканите справки. Констатирани са общо 261 случая, при които не са спазени разпоредбите, регламентиращи достъпа до данни, и могат да се обобщят по следните видове и органи: 1. Съдебни разпореждания за достъп до данните по граждански и административни дела

3. Изпратени до предприятията съдебни разрешения за достъп до данни от прокуратура, следствени и разследващи органи и от органите по чл. 251 в, ал. 1 от ЗЕС след изтичане на 6-месечния срок за съхранение – общо 53 случая. В сравнение с 2017 г. такива случаи не са констатирани. 4. Изпратени до предприятията искания за достъп

Благоевград, по искане на ОДМВР Благоевград е разрешил достъп до данни по чл. 251б, ал. 1 от ЗЕС, чийто обем от данни е прекомерен съобразно целта. 6. Констатирани са случаи, в които с разпореждането на съда се възлага на предприятието да извършва анализ на данните и при конкретно установени данни от анализа да се даде и допълнителна информация. 3. Предложения за усъвършенстване на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по ЗЕС. В резултат на извършените проверки и констатираните факти могат да се направят предложения по целесъобразност за подобряване на работата в следните насоки: 1. В прокуратурите и съдилищата да се въведе единна практика относно броя на изготвяните искания и на постановяваните съдебни разпореждания, касаещи едно или повече предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, както и за реда на изпращане на дадените разрешения до предприятията. 2. В Министерството на вътрешните работи при разследващите органи да се въведе единна практика относно регистрирането и отчетността на това кога е получено разрешението за достъп до данни, съответно кога то е изпратено до предприятието, кога са получени данните, респективно да се установи броят на постъпилите справки от предприятията. 3. Текущо обучение с цел надграждане на професионални знания, необходими за точното прилагане на Закона за електронни съобщения и НПК по отношение на достъпа до данни. Жалби и сигнали от граждани и организации. Съгласно Вътрешните правила Комисията има правомощия да разглежда жалби и сигнали на граждани и организации по отношение на действия и актове на служителите на службите за сигурност и във връзка с използването и прилагането на СРС и ЗЕС. В Комисията са постъпили осем броя жалби и сигнали от физически лица. От тях четири броя са относно неправомерно използване на СРС, два броя са препратени по компетентност до Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите

През посочения период Комисията е провела 23 заседания. Комисията е разгледала и гласувала внесени предложения за законодателни промени, както следва: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от 19 март 2018 г. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, от 29 март 2018 г. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 3 май 2018 г. Законопроект за киберсигурност от 30 май 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни от 18 юли 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация 27 август 2018 г. Законопроект за държавния бюджет на Република България от 29 октомври 2018 г. Комисията е приела и становища по годишните доклади и бюджетите на службите за сигурност. Регулярно е изисквала тематични доклади за работата на службите за сигурност и за състоянието на отделните компоненти на националната сигурност.“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

Гласуваме първия Проект на решение, който се отнася до Доклада за 2017 г. „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание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

моля режим на гласуване

„Народното събрание на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 34з, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения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

На заседание, проведено на 6 юни 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България

Причината за приемането на Законопроекта е желанието на правителството да отговори на обществените очаквания. Годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за 2019 г. ще се преизчисли на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, умножен по размер от 11 лв. за един получен действителен глас за периода от 1 януари до 30 юни 2019 г. и размер от 1 лв. за периода от 1 юли до 31 декември 2019 г. С намаляването на партийните субсидии от 11 лв. на 1 лв. на действително получен глас ще се реализират по-малко разходи от държавния бюджет за финансиране на дейността на политическите партии и коалиции. Бюджетната икономия за второто полугодие на 2019 г. би възлязла в размер на 14,6 млн. лв. За изпълнението на Законопроекта няма да бъдат необходими допълнителни бюджетни средства. Фиксирането на субсидиите в размер 1 лв. за действително получения от партията или коалицията глас в годишен размер, считано от 1 юли 2019 г. ще намали разходите по държавния бюджет и редуцираният разход на бюджета за второто полугодие ще бъде само 1 млн. 460 хил. 402 лв. При така предложената законова уредба общият размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за една година при Четиридесет и четвъртото народно събрание би възлязла за последните две тримесечия на 2019 г. в размер на 1 млн. 460 хил. 402 лв. Проведоха се дебати. Господин Йордан Цонев от името на парламентарната група на ДПС заяви, че позицията им по този въпрос е неизменна от 2001 г., когато е въведено бюджетното финансиране на партиите. Партиите или се финансират от бюджета, или от олигарси, или от „инициативни бизнесмени“. Третият вариант са лъжите пред обществото – членски внос и друго. Процесът е скъп, като например в Германия субсидията е в пъти по-голяма, тъй като гласуват 50 милиона, а не 3,5 милиона души. Въпреки това приветстват идеята, че спестените пари ще се използват за строителството на детски градини и за премахване на таксата за тях. Категорично са „против“ популизма за намаляване на субсидията за партиите, защото не може една грешка в методиката да бъде причината да се случи и партиите да изпаднат в зависимост. Господин Румен Гечев от името на парламентарната група „БСП за България“ каза, че след заседанието на групата в събота ще излязат с официално становище по Законопроекта и затова няма да гласуват днес. Допълни, че ставало дума за кризисен Народният представител Николай Александров подкрепи Законопроекта, като изтъкна, че ако парламентът приеме държавната субсидия за издръжка на политическа партия за действителен глас да стане един лев, то е редно да приеме и свобода за идеите, които съответните партии се опитват да предоставят на обществото. Господин Йордан Апостолов подкрепи изказването на господин Йордан Цонев, като допълни, че в Германия през фондациите политическите партии получават още около 17 евро на глас, но с ясни и точни критерии и механизми. В този смисъл счита, че трябва да се каже как ще се финансират партиите, ще има ли прозрачност, или ще има пълно задкулисие. Госпожа Менда Стоянова заяви, че за нея има техническа грешка в методиката, която правилно е била прилагана досега. Тя касае единствено и само квадратчето „не подкрепям никого“, а броят на гласовете в това квадратче не трябва да бъде включено в общия брой на действителните гласове. Противно на господин Апостолов, госпожа Стоянова изтъкна, че законодателната инициатива на Министерския съвет произлиза от народа, а не е инспирирана от външни сили. Освен това за намаляване на субсидията всяка година е имало предложения: през 2014 г. и 2015 г. – от представители на БСП; през 2016 г. – от „Реформаторския блок“, а през 2018 г. – от ВОЛЯ. Всяка година партия ГЕРБ, и в частност Комисията по бюджет и финанси, са изразявали становището, че субсидията е нужна, искаме да има достатъчно политически партии, които са форма, чрез която се проявява демокрацията. След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: с 10 гласа „за“, 1 глас „против“, 1 глас „въздържал се“ и 7 неучастващи в гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение

Господин Стойнев, заповядайте

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Темата за субсидирането на политическите партии не е от вчера, а е отпреди 2001 г. Искам да припомня, тъй като съм участник в процеса, че субсидирането на политическите партии от бюджета се случи след една много дълга и задълбочена обществена дискусия, която се проведе, включително и в медиите, в която участваха политолози, социолози, журналисти, неправителствени организации, политически партии и така нататък. Това се случи в далечната 2001 г. Всеобщият извод, който беше направен от тази дискусия тогава, беше, че трябва да се прекъсне зависимостта на политическите партии от сивата икономика, а и от светлата икономика, трябва да се прекъснат връзките, които пречат за изсветляването на икономиката, връзките, които пречат за борбата с корупцията и така нататък. Спомнете си как изглеждаше не само обществено-политическия, но и икономическия живот на страната през 90-те години. Тогава се започна с един лев на глас, но се оставиха възможности за финансиране извън бюджета. Постепенно, в течение на годините – 2004 г., е следващата поправка, когато се прие 1% от минималната работна заплата, което беше някакво увеличение спрямо предходното финансиране. След това, когато се случи добрият растеж в икономиката през годините 2004 – 2008 г., бяха направени още две стъпки, за да се стигне до 12 лв., което беше финансирането, когато ГЕРБ дойде на власт. Смея да твърдя, и едва ли някой може да обори това твърдение, че ефектът от публичното финансиране е многопосочен. Първо, постепенно бяха затворени почти всички легални врати към бизнеса, беше забранено финансирането от юридически лица. И към днешна дата е така. Така че на въпроса, който поставят основателно медиите, а и хората: скъсани ли са връзките? Да, скъсани са. Официално тези връзки са скъсани, защото политическите партии от много години не получават никакви дарения от юридически лица. Ако някой осъществява други връзки с юридически лица, имам предвид стопански субекти, те със сигурност са нерегламентирани, те са извън закона, те са наказуеми и те вероятно са корупция. Така че публичното финансиране свърши своята работа в тази част. А в другата част, да осигури нормално финансиране на целия политически процес и на политическите партии, смятам, че няма изобщо защо да го говорим това поне в тази зала, но заради медиите, заради зрителите и заради дълга, който ние не изпълнихме към обществото – ние, политическите партии, може би трябва да кажем няколко думи.

за зрителите, за гражданите и за медиите, абсолютно прозрачно. Нивото на контрол, което се осъществява върху разходите на политическите партии относно парите, получени от финансиране, е възможно най-високото в държавата и възможно най-високото в Европейския съюз. В много от държавите националните им данъчни органи не контролират политическите партии като икономически субекти, а при нас има такъв механизъм. Това е най-тежкият контролен данъчен механизъм в България. Първо, проверява Сметната палата относно целесъобразността на похарчените средства, защото в Закона е казано за какво те могат да бъдат харчени. Това ние трябваше да го обясним на обществото и на медиите, че парите се харчат прозрачно и по закон, че затова проверява Сметната палата. Там, където тя прецени, че парите на данъкоплатците не са изхарчени по предназначение, не ги признава като разход. Това никой не го каза на данъкоплатците. Когато се прецени и се констатира нередност, влиза Националната агенция по приходите и прави ревизия като на стопански субект.

до върха на популизма в оня референдум, в който политическите партии, с изключение на „Движението за права и свободи“, абсолютно абдикираха от задължението си да информират българските граждани за какво се харчат парите, какво обслужват тези пари, как способстват за скъсване на връзката с бизнеса, как способстват за борбата с корупцията, как способстват за подготовка на на политически кадри – от студентската скамейка и така нататък, как способстват за повишаване квалификацията на политиците по отношение на европейските програми, по отношение на европейските директиви, по отношение на европейските документи. Ние от 2007 г. сме член на Европейския съюз. обемът на информация е изключително висок. Това не може да стане без специализирани обучителни процедури. Навсякъде в Европа това върви. Това втората грешка на всички политически партии, че не обясниха на хората, не обясниха на медиите за какво става въпрос. Третата грешка, която беше допусната, е, че не обяснихме как се финансира политическият процес и политическите партии в Европа. Ние сме страна – член на Европейския съюз, а не на Евразийския и много често го забравяме. В Европа финансирането е публично от бюджета. И това не го обяснихме. Напротив, там започнаха да се говорят неистини, полуистини и откровени лъжи. Най-ярката от тях е с давания пример за Германия. Непрекъснато се повтаряше от студио в студио лъжата, че в Германия политическите партии получават едно евро на глас. Лъжа е, защото е само една част от истината, не е цялата истина. Не, не получават едно евро. Едно евро получават и тази субсидия расте, в зависимост от броя гласове, но има още два стълба на финансиране на политическите партии и политическия процес. Това са трите фондации – „Аденауер“, „Еберт“ и „Науман“, ако не греша, които, знаете ли, какъв бюджет имат? Общо бюджетът им е над половин милиард евро. Да, една част от него отива за финансиране на дейности в чужбина, включително и на българските политически партии от съответните семейства, но една част остава за политическите партии в Германия. Третият стълб е, че директно от бюджета се финансират програми и планове, включително и строителството на сгради, офиси и така нататък, за нуждите на политическите партии и сумарно изобщо не е едно евро. Много над 10 евро е на глас, ако сметнем всички разходи. Холандия – смесено финансиране. Колкото съберат политическите партии от бюджет и от дарения, точно толкова получават и от бюджета. Това кой го обясни на гражданите? Никой. Така че онова, което ни се случва днес, е функция единствено от нашето бездействие и от нашите грешки на парламентарно представените и на извънпарламентарно представените партии, които получават субсидии, които смятат себе си за сериозни партии и искат да имат нормално финансиране. Не може да се осъществява този процес без финансиране, няма как да стане. Сега стигаме до конкретиката на тези предложения – един лев, после гледаме на боб и стават четири лева, пет лева, Къде са разчетите?! Кога проведохме ние консултации между политическите партии, всеки да си извади разходите и да каже кой е минимумът, за да може една национално представена парламентарна партия, която има във всички общини в страната, да функционира. Никой не го направи. Как тогава стигнахме до извода за единия лев или за петте лева, които вероятно ще ни се предложат тези дни и ние трябва да ги приемем, защото хем щели да получат пари партии, пък хем щели сме да удовлетворим общественото очакване за намаляване на субсидиите? Общественото очакване за намаляване на субсидиите има своите две основания. Първото е ниският стандарт, ниските доходи и недоволството от нашата работа – и това е обективно, не е субективно, но второто е абсолютно субективно. Ние не информирахме българските граждани, ние не информирахме неправителствения сектор, ние не информирахме медиите за какво става въпрос. Затова „Движението за права и свободи“ не приема този подход намаляване на субсидията, защото такова било очакването. Ако ще има намаляване или увеличаване на субсидията, ако ще има промяна на модела, това трябва да се случи след дискусия, след доказателства, след аргументи. Иначе това е откровен, много див популизъм, който ще има много тежки последици за българския политически живот. Уверявам Ви, че още в края на годината ще се четем в докладите и по тази тема, добавяме нова тема към докладите – да не се учудите и да гледате учудено,

недофинансиране на политическите парти и търсене на финансиране извън регламентирането, връщане на зависимостите на политическите партии и от сенчестия, и от легалния бизнес, и редица други неща, които ще се случат. Ако някой иска да прави дискусия по тази тема, ние сме отворени за дискусията, но нашето предложение ще бъде такова. Щом има обществено недоволство от това, че партиите получават финансиране, щом всички Вие смятате, че да кажем истината на хората е

да се разреши на политическите партии да набират дарения, прозрачно да ги набират, под обществен контрол да ги набират, под граждански контрол да ги набират и да харчат, да не могат да получават от държавни органи, да не могат да получават от чуждестранни граждани и юридически лица и всичкия набор от контролни механизми, но да могат да получават,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ние в Бюджетната комисия не успяхме да сътворим дебат по същество. Там обаче ние подкрепихме действително едно очакване на нашето общество – партийната субсидия да бъде редуцирана на 1 лев. Подкрепихме с аргумента обаче, че редуцирането на партийната субсидия трябва да има друг механизъм, който да я замени. В най-голяма степен това може да кажем, че е изразено в нашата Конституция, където чл. 11, ал. 3 казва, че партиите помагат за формирането на политическите възгледи на обществото. Ако ние не заменим този модел или няма модел, то следователно няма да има политически партии – няма такива, които да формират политики в обществото ни. Ние сме предложили една такава промяна в Закона за политическите партии, която гласи, че Централната избирателна комисия ще поема разходите за медийни участия на партиите по време на предизборните кампании, защото смятаме, че в тази ситуация, в която ние отговаряме на това обществено очакване, трябва да кажем и как

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от „БСП за България“ сме „за“ намаляване размера на праговете и таваните на партийната субсидия, но това да не застрашава функционирането на политическите партии. Считаме, че това, което чухме досега – предложението от страна на Политическа партия ГЕРБ, предложението на „Движението за права и свободи“ и подкрепата, която се получава от „Атака“, ще доведе доведе именно до изчезване на политическите партии. Това е вече промяна на модела и считаме, че по този начин се застрашава демокрацията. Ние като партия, която винаги е бранила демокрацията, ще се противопоставим на това Ваше желание именно по един популистки начин да заличите основни политически сили, да заличите българските гласоподаватели да имат свои представители в българския парламент. Това е висша форма на демокрация тук – ние винаги сме били „за“ нея от началото на прехода, като основна политическа сила сме се борили за всеки един опит, когато се застрашава демокрацията. В момента това предложение, първо, направено на крак, без да има оценка на въздействието, без да се консултират политическите сили, показва стила Ви на работа, че никога досега във Вашите политики не сте търсили наистина дългосрочното, устойчивото решение

Неслучайно и хората се противопоставят и са недоволни от работата на българския парламент, защото ние постоянно променяме едни и същи закони, защото така ни скимне, защото все нещо сме недогледали и все нещо бързаме. Сега искаме да унищожим политическите партии – Вие го искате, ние от БСП ще се противопоставим!

да предприемем нужните действия – дано да имаме силата да намерим правилните решения, така че да не застрашим политическия живот в страната. Иначе, за съжаление, отиваме на един съвсем друг съвсем друг политически живот, който надали отговаря на една европейска държава, която се бори да защитава определени ценности. За съжаление, сме една от младите членки и може би ще сме първата, която ще въведе модел, който да унищожава устоите на демокрацията. Само че това го въвеждате Вие – от център/дясно. Ние от БСП искаме диалог, искаме да седнем и да обсъдим това, което се предлага, така че да се намери най-правилното решение. В противен случай Вие обричате партиите не само да не бъдат независими, но и да изчезнат. Тоест може да останат един или два субекта. Надали за това са се борили нашите предци, надали това са основните ценности на Европейския съюз. Неслучайно, уважаеми дами и господа, няма друга държава, в която да се търси подобен начин на финансиране, който Вие предлагате тук. Жалко е, но в крайна сметка считам, че между първо и второ четене ще се намери правилното решение. Ние няма да подкрепим този законопроект, ще направим свои предложения за актуализация на бюджета. По този начин, по който Вие работите, политика не се прави, така не се взимат правилните решения. Жалко наистина, че подхождате по този доста доста детински начин, но в крайна сметка това си е Ваше право, Вие затова сте избрани тук. Ние ще се противопоставяме докрай, ако Вие желаете да сложите край на тази политическа система. Защото всичко друго води до диктатура! Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Реплики към изказването на господин Стойнев? Не виждам. Други изказвания? Господин Биков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Със сигурност позитивът от това наше предложение е този дебат, който се води днес тук. През последните няколко години дебатът за партийните субсидии се водеше в телевизионни студия, в шоу програми, на места, където не му беше мястото. Мястото на този дебат е тук, в парламента. Нашето предложение субсидията да падне на 1 лев е направено с преценка на всички рискове на това и ние го казахме. Естествено когато бюджетът не финансира партиите, те ще се финансират по други начини. Ние го знаем и винаги сме го знаели. Ние не го разбрахме днес. Имаше моменти, в които ние се оказвахме или поне публичните внушения към нас бяха, че сме тези пазители на партийната субсидия, тези, които раздават парите, тези, които не позволяват партийната субсидия да падне. На нас започна да ни омръзва тази роля – на виновника за партийните субсидии. Аз се радвам, че днес чухме какъв е позитивът на тези субсидии и го чухме от останалите политически сили, най-вече от опозиционните формации, най-вече от БСП. Защото през последните години, ако щете и миналата седмица, бяхме онези, които раздават субсидиите, онези, които дори дават насила по 2 лв. отгоре на БСП и тя, незнаейки, че ги получава, се оказва омърсена от нас. Нямаме намерение играем тази роля. Затова направихме това предложение. Затова днес ще гласуваме „за“, защото сме предложили нещо. Преди три години на референдум 2,5 млн. души гласуваха за падане на субсидията на 1 лв. – не им беше обяснено достатъчно ясно, и тук носим вина всички, защо се дава партийна субсидия. Позволихме това мнение да бъде формирано в обществото, то беше формирано – хората излязоха и гласуваха. Вероятно този избор не е бил достатъчно информиран, но той е факт и резултатите от референдума се превърнаха в политически факт, който, ако помните, беше формулиран като един анти-ГЕРБ вот. Този референдум беше проведен заедно с президентските избори, в които кандидатът на БСП спечели и след това се говореше, че това е протестен вот срещу ГЕРБ. А внушението е, че ГЕРБ са тези, които раздават субсидиите, ГЕРБ пазят субсидиите. Днес ние искаме да кажем, че това не е така. Субсидиите са за всички партии. Факт е, че вероятно се обяснява трудно защо са 11 лв., много ли са тези пари за една партия и ако се съпостави със стандарта на живот, може да изглеждат много, колко бихме спестили, ако субсидиите паднат. Всички тези въпроси аз се надявам да намерят отговор през този дебат и този отговор да бъде от всички нас, а не само едната част на парламента да бъде обвинявана в някакво чорбаджийство, а другата да е „за“ падането на субсидиите, но да не е ясно на колко да паднат, трета да е за премахването им, обаче без да казва какво ще се случи след това. Затова ние едновременно с нашето предложение казахме и какви са рисковете пред българското общество и пред българската политическа система. Да, споделяме Вашите опасения, но се нуждаем от подкрепа, когато тези субсидии се дават. Защото е много лесно да кажем: „Дайте да паднат субсидиите“, „ГЕРБ са тези, които раздават субсидии, харчат“, и така нататък. Разбира се, към този дебат трябва да се включи и темата за това как се харчат субсидиите. Господин Цонев каза – по закон, Сметната палата проверява и така нататък. Аз не съм убеден и смятам, че и това е една от причините за недоверието в политическите партии, че субсидиите се харчат целево за политическа дейност. Разбира се, всеки случай е различен. Тук чухме за спестявания на партии. Това са партии, в които има ред. Има други случаи, в които се оказва, че субсидията я няма и това е по-лошият вариант. Защото спестяванията поне са видими, а липсата на пари е невидима. Тогава хората започват да се питат: „Защо даваме тези пари, след като те са изчезнали?“. Това не е само въпрос на конкретната политическа сила, това е обществен въпрос, защото това е публичен ресурс и той се дава за политическа дейност, за партийна дейност, за обучения и не на последно място – за предизборни кампании, където отива и основният ресурс. Българските граждани трябва да знаят това. Огромната част от тези субсидии на всички политически сили без изключение отива за предизборни кампании, респективно за медийни пакети. Отиват в медиите. Нищо че от ефира на една от тези медии този въпрос се повдига непрестанно, но те отиват и в тази медия. Тези пари не се делят между партийните членове, те не отиват в депутатите да им се плащат на ръка. Тези пари се харчат за кампании. Но повтарям, не ГЕРБ е партията, която дава тези субсидии. Истината е, мисля, мисля, че по време на второто правителство на Борисов, субсидиите паднаха от 12 на 11 лв. Сигурно не е голям спад, но това е единственият момент, в който са падали. Вярвам, че след дебата, и той няма да свърши тук с това гласуване, той вероятно ще продължи и между първо и второ четене, а и след това, ние всички заедно ще се опитаме да информираме хората затова какви са рисковете, какви са ползите – всеки модел е различен. Съществува модел на такива демокрации без субсидии – в Съединените щати е така. Той е друг модел и носи своите рискове. Там, разбира се, има серия от други закони, които разрешават лобизъм, разрешават регламентиране на контактите между бизнеса и политиката, политиката, друг казус е, но той съществува. Никой от нас – става въпрос от групата на ГЕРБ, няма желание българската демокрация да се олигархизира. Напротив, стояли сме и сме защитавали понякога сами подобни непопулярни мерки, докато Вие сте стояли и сте се подхилквали отстрани, сте се на това как нас ни критикуват меко, да кажа, в някои шоу програми, и сте си правили тънките сметки, когато ние оберем негатива на това, как Вие ще оберете позитива. Тези тънки сметки са опасни. Не е опасно това, че някой предлага нещо – това е работата на парламента, да има предложения и да има дебати. Ние ще подкрепим на първо четене този законопроект и ще го направим с убеждението, че българските граждани трябва да бъдат наясно и добре информирани по тази тема. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Биков. Реплика ли? Реплика – заповядайте, господин Манев. Колеги, ще изчерпим тази процедура и ще дам 30 минути почивка.

подчертаете факта, че с раздирането на пердето, зад което се криеха толкова популисти, говорейки години наред как едва едва ли не сме единствените, които пазим субсидията, пазим парите, Министерският съвет и премиерът Борисов успяха и днес в тази зала да изкарат едни твърдения, които Вие трябваше да разобличите от тази трибуна, как предците

обширно беше Вашето изказване и засегна тематиката, която наистина е поставена на дневен ред – и е поставена от ГЕРБ, а именно за 1 лев партийна субсидия на изборен глас. Но в цялото си изказване Вие засегнахте също и една друга тема – за наличността по партийните сметки и каси. Аз ще си позволя да направя тук аналогия с един цитат на Алберт Айнщайн: „Лудост е да правиш едно и също нещо няколко пъти и да очакваш различен резултат“. Явно това можем да го направим като аналог как едни хора се отнасят към техния бюджет и тяхната партийна каса, колегите от БСП, и фалита на държавата, който те постигнаха два пъти. Затова гражданите все още и, надявам се, никога да не им дават

Благодаря, госпожо Председател. именно как се изразходват средствата, така че не можем да говорим за липсващи пари. Това са някакви медийни спекулации, но затова са контролните органи. Моята реплика към Вас е, когато говорите за парите на партиите: бихте ли ми казали за последните години

Уважаема госпожо Председател! Господин Стойнев, аз не мога да Ви дам веднага тази информация, за съжаление, тръгваме пак в тази посока. Пак Ви казвам – нашите пари могат да бъдат видени, Вашите не могат да се видят. От Вас излизат притеснения, че пак са изчезнали някакви пари. Не ние издържаме цяла телевизия. Затова нашите пари са в банката, защото нямаме телевизия. Ако имахме телевизия, вероятно и нашите щяха да са изчезнали някъде. Не е в това въпросът. Смятам, че дебатът тръгна добре. Ние направихме така, че той да започне. Мисля, че днес това е позитивното от тази ситуация. Нека да го продължим по същество. Извън него всеки може да каже нещо за другия. Към колегите. Господин Манев, аз мисля, че не е днес денят, в който трябваше да припомня миналото на Българската Българската социалистическа партия. В крайна сметка тя се отказа от своите идеи за налагане на комунистическия режим и възприе идеите на буржоазната демокрация, за което ги поздравяваме, разбира се! Надявам се, все пак в заключение дебатът да продължи в един конструктивен дух, така че наистина хората да разберат за какво става въпрос, а не да да даваме възможност на хора, които пък изобщо не разбират от това, да изкарват пари на гърба на тази тема – защото има и такива. Те не са в тази зала, а в някои телевизионни студия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Биков. Колеги, обявявам 30 минути почивка. В Северното фоайе ще бъде открита изложба, организирана от Общинския съвет по наркомании към Столичната община. Експозицията представя детски рисунки, изработени по време на занятия с художника авангардист Иван Яхнаджиев. Моля, заповядайте.